Закривам разискванията по първо гласуване на Законопроекта за Министерството на вътрешните работи. Моля, квесторите, поканете народното представителство да заеме местата си, защото ще гласуваме.

днес, когато гласуваме Законопроекта за Министерството на вътрешните работи, гласувах „против”, защото не съм съгласен с няколко неща от този законопроект. по никакъв начин действията на сегашното ръководство на МВР и подкрепящите ги групи – на БСП, ДПС и „Атака”, не кореспондират с неговите действия. Този законопроект беше внесен в Народното събрание още в началото на месец ноември, а Вие виждате, че сега сме края на месец февруари и той все още не е приет. Неговото евентуално окончателно приемане ще бъде чак края на месец март и той може би реално да действа през месец април. Това по никакъв начин не кореспондира и със заявеното от Вас желание за борба с престъпността и с битовата престъпност изобщо. На следващо място, не кореспондира прокламираната от Вас възможност да не могат да бъдат пенсионирани от органа по назначаването служители, навършили възрастта за пенсия по Кодекса на труда, а в същото време Вашето лицемерие стигна дотам, че в момента текат масови чистки по областните дирекции и се пенсионират

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото нито един от хората, които представяха законопроекта, не можа да обясни ролята на нещатните сътрудници. Какво ще правят те? Нима ще се борят срещу битовата престъпност с пушките, които ще ползват?! Нима тези нещатни сътрудници ще станат призовкари?! Никой не обясни каква ще бъде ролята на нещатните сътрудници. Колеги, аз съм сварил този период, когато имаше нещатни сътрудници в полицията. Те се ползваха само за това – да отидат да доведат някой и да го върнат, с нищо не помагаха за разкриване на престъпността. Надявам се, че ще правят същото и сега – затова гласувах „против”. Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. За трети отрицателен вот – господин Пламен Тачев. Заповядайте, уважаеми господин Тачев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” приемането на този закон, защото е видно, че както върви тази реформа, очаква се следващата стъпка да бъде изваждане на службата за пожарна безопасност и защита на населението от системата на МВР, с което най-накрая ще се изпълни една отколешна мечта на един бивш министър от тройната коалиция госпожа Емел Етем. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от

Господин Казак е готов да ни запознае с доклада на водещата Правна комисия. Заповядайте, уважаеми господин Казак.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

Уважаеми народни представители, изказвания по наименованието и по § 1 и § 2. Има ли желаещи? Няма. Закривам разискванията.

Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ има предложение на народния представител Четин Казак. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2: „§ 2.

Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, първо предлагам да гласуваме предложенията на господин Казак по параграфи 3, 4 и 5,

„Разпит с преводач и тълковник Чл. 142. (1) Когато свидетелят не владее български език, назначава се преводач. (2) Когато свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник. (3) За преводача и тълковника се прилагат правилата на Глава тридесета

предложение на народния представител Четин Казак – § 8 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен. По § 9 има предложение на народния представител Четин Казак – § 9 да отпадне. Комисията подкрепя предложението.

Поставям на гласуване предложенията на народния представител господин Четин Казак, подкрепени от комисията за отпадане на параграфи 7, 8 и 9, и за редакцията на § 6, така както е предложена от комисията. Гласували

„а” Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език Осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство Чл. 395а. (1) Когато обвиняемият не владее български език, съдът и органите на досъдебното производство осигуряват устен превод на разбираем за него език, както и писмен превод на актовете по чл. 55, ал. 3. ал. 3. (2) Съдът и органите на досъдебното производство по свой почин, или по мотивирано писмено искане на обвиняемия или на неговия защитник могат да предоставят писмен превод и на други документи по делото, освен актовете по чл. 55, ал. 3, когато те са от съществено значение за упражняване на правото на защита. (3) По изключение вместо писмен превод по ал. 1 и 2 може да се извърши устен превод или устно резюме, когато обвиняемият е съгласен, има защитник и не се нарушават процесуалните му права. Проверка за владеене на български език от обвиняемия Чл. 395б. (1) Съдът и органите на досъдебното производство могат във всяко положение на делото да установяват обстоятелството, че обвиняемият не владее български език. (2) Постановлението на разследващия орган, с което се установява, че обвиняемият владее български език, подлежи на обжалване пред пред наблюдаващия прокурор. (3) Определението или разпореждането на съда, с което се установява, че обвиняемият владее български език, се обжалва по реда на Глава Отказ от правото на превод на документи Чл. 395в. (1) Съдът и органите на досъдебното производство разясняват на обвиняемия правото да откаже писмен или устен превод на актовете и документите по чл. 395а. по чл. 395а. (2) Отказът се отразява в протокол, който се подписва от обвиняемия и неговия защитник, освен когато е направен в съдебно заседание. Отказ за предоставяне на писмен или устен превод на документи Чл. 395г. (1) Съдът и разследващият орган могат да откажат предоставянето на писмен или устен превод на документите по чл. 395а, ал. 2, когато те не са от съществено значение за упражняване на правото на защита, както и да откажат писмен превод на части от тях, когато те са неотносими към правото на обвиняемия на защита. защита. (2) Постановлението на разследващия орган, с което на обвиняемия се отказва писмен или устен превод на документи или на части от тях, подлежи на обжалване пред наблюдаващия прокурор в тридневен срок. Постановлението на наблюдаващия прокурор е окончателно. (3) Определението или разпореждането на съда, с което на обвиняемия се отказва писмен или устен превод на документи или на части от тях, се обжалва по реда на Глава Възражение срещу точността на превода Чл. 395д. (1) Обвиняемият има право на възражение срещу точността на превода във всяко положение на делото. (2) Когато установи, че възражението е основателно, съответният орган отстранява преводача и назначава нов или разпорежда повторен превод. Назначаване на преводач Чл. 395е. (1) Съдът и органите на досъдебното производство посочват в акта, с който се назначава преводач, данни за езиците, които владее обвиняемият, трите имена, образованието и специалността на преводача или наименованието на учреждението, в което работи, и вида на превода. (2) Органът, който назначава (2) Органът, който назначава преводача, го призовава, проверява неговата самоличност, образование и специалност, отношенията му с обвиняемия и пострадалия, както и наличието на основание за отвод.

както и отговорността, която носи, ако извърши неверен превод. Правила за участие на преводача Чл. 395ж. (1) Преводачът участва във всички действия, в които участва и обвиняемият, както и при срещите му със защитника по повод провеждане на разпит на обвиняемия или негови искания, бележки, възражения и жалби. (2) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, устният превод може да се извърши чрез видеоконференция, телефонна конференция или чрез друго техническо средство. (3) За неявяване или отказ да извърши превода без уважителни причини преводачът се наказва с глоба до петстотин лева. Ако преводачът посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя. Тълковник Чл. 395з. (1) Когато обвиняемият е глух или ням, назначава се тълковник.

§ 5. „§ 5. Този закон въвежда изискванията на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба” ведно със съдържанието на

2. Създава се чл. 395а: „Чл. 395а. В гражданското, наказателното или административното производство се назначава преводач, когато това е предвидено в закон.” 3. В чл. 396: а) в ал. 1 се създава изречение второ: „За преводач се назначава лице от съответния списък на специалистите, утвърдени за преводачи.”; б) в ал. 2 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.

9. В чл. 403: а) създава се нова ал. 2: „(2) Министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава наредба за: 1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи; 2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за преводачи; 3. условията и реда за определяне възнагражденията на преводачите.”

Благодаря Ви, господин Казак. Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване

Предложение на народния представител Четин Казак за създаване на нов § 12. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7: „§ 7. Наредбата по чл. 403, ал. 2

Благодаря. Изказвания по параграфи 7 и 8? Не виждам. Закриваме разискванията. Поставям на гласуване подкрепените от комисията предложения на господин Казак в редакция на комисията за § 7, а за § 8 – предложение на комисията

Приети са тези текстове, а с това и целият закон. Обръщаме внимание на Министерство на правосъдието да се подготви по-бързо наредбата, за да може да влезе и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

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 1 ноември 2013 г., приет на първо гласуване на 18 декември 2013 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Закривам разискванията. Моля, гласувайте за текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 2 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народния представител Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: В т. 2 думите „спортни обекти и съоръжения” се заменят със „спортни обекти, съоръжения и обекти за социален туризъм”; 2. Създава се нова т. 5: „5. Подпомагат дейността на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които предоставят безплатни занимания предоставят безплатни занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, студенти и на лица в неравностойно положение чрез финансиране на техни дейности, програми и ползване на спортни обекти и съоръжения общинска собственост”. 3. Създава се т. 6: „6. Самостоятелно и/или в сътрудничество със спортни организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, могат да създават детско-юношески

Предложение на народния представител Георги Мърков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3: „§ 3. В чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 след думата „стратегия” се добавя „за период от 10 години” и след думата „спорта” се добавя „за срок от 4 години”. 2. Създава се т. 1а: „1а. приема годишни национални програми за изпълнение на националната програма по т. 1”; 3. В т. 3 след думите „осъществяването на” се добавя „националната стратегия” и думите „националната спортна програма” се заменят с „и националните програми по т. 1 и 1а”. така: „17. приема и подпомага програми за повишаване на квалификацията, професионалната реализация и преквалификацията на спортно-педагогическите кадри”. 5. В т. 18 след думата „дейността” се добавя „на органите на държавната и местната власт и спортните организации”.” По § 4 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Мърков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4: „§ 4. В чл. 8а се правят следните допълнения: 1. В ал. 2 след думите „Министерството на образованието и науката” се добавя „Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната политика, Българската академия на науките”.

по параграфи 3 и 4? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

МОНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов – да се създаде § 5а. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Захари Георгиев: „Да се създаде § 5а: „§ 5а. § 5а: „§ 5а. В чл. 10, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта се създава изречение второ със следното съдържание: „Членство не може да бъде отказано на спортен клуб, развиващ спорт, администриран от съответната лицензирана спортна федерация, и при представяне на доказателства за собствена или наета база за тренировъчен процес и наличието на поне един квалифициран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 Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 6 със следната редакция: „§ 6. В чл. 11, ал. 1 след думата „граждани” се добавя „регистрирани като”.”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

е продиктуван от необходимостта да се избегне субективното мнение на ръководствата на федерациите кой от клубовете да допуснат във федерацията, и кой не. Такава е ситуацията в момента, че независимо от това дали един спортен клуб отговаря на някакви критерии, в крайна сметка решението се взема субективно и може да бъде негативно при такова желание на ръководството на федерацията. Единствено това е мотивът да се вмени чрез подобен текст да има задължение към ръководствата на федерациите – тези, които всъщност вземат решението, когато един клуб отговаря на необходимите изисквания, да бъдат длъжни да го включат в състава на федерацията, без което самите клубове не могат да упражняват своята дейност, или по-голямата част от нея. Тъй като на мен не ми стана ясно, говорейки с колегите, защо този текст не е бил подкрепен от комисията, моля някой от комисията или от тези, които са дали становище, че не бива да се подкрепя, да отговори от тази трибуна защо не бива да се подкрепи този текст? Защо трябва да остане възможността федерациите субективно да избират кой клуб да бъде допуснат като член на федерацията и оттам насетне да упражнява нормално дейността си, и кой не? Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Отговорите на Вашите въпроси ще ги получите сигурно другаде, господин Георгиев. Ако обичате, първо, режим на гласуване за предложението на господин Захари

след оттегляне на предложенията на Георги Мърков и Христо Монов. Параграф 5 по вносител е подкрепен от комисията.

По § 6 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7. По § 7 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Предложението е оттеглено. за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се отменя.

предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Стефани Михайлова, Иван Чолаков и Галя Захариева:

МИХАИЛ МИКОВ: Добре, прегласуване на предложението на госпожа Стефани Михайлова, Чолаков и Захариева, неподкрепено от комисията.

6, 7 и 8 по вносител, които стават съответно параграфи

параграф 9 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Мърков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става § 10: „§ 10. В чл. 17а се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думата „едномесечен” се заменя с „двумесечен”. 2. В ал. 4, изречение първо думите „само още веднъж” се заличават.”

В ал. 4, т. 6 накрая се добавя „освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията”.” По § 11 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за

става § 13. По § 13 има предложение на народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Стефани Михайлова, Иван Чолаков и Галя Захариева. Предложението е оттеглено.

до § 13, които съответно се преномерират в редакцията на комисията. Има ли желаещи за изказване? Няма.

Създават се ал. 13 и 14: „(13) За всяка учебна година директорите на държавните спортни училища съгласуват с министъра на младежта и спорта осигуряването на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците. (14) Спортните училища са центрове за подготовка на резерв на спорта за високи постижения, постижения, в които се създават и развиват олимпийски звена от ученици с изявен спортен по § 14, който става § 15, и § 15, който става § 16 по предложение на комисията – има ли желаещи? Госпожо Михайлова, заповядайте, Вие имате предложение

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Първата част от предложението ми по § 15 е редакционна поправка – от езикова гледна точка по-добре звучи текстът, не е съществена и няма да я коментирам. На втората част бих искала да се спра. Законопроектът предвижда създаването на олимпийски звена в спортните училища, чиято цел ще бъде подготовка на най-елитните спортисти. Предполага се, че тези звена ще имат по-специален статут и най-вече по-специално финансиране. В предложенията ни има и допълнение, което беше прието от комисията – олимпийските звена да се създават не само в държавните, но и в общинските спортни училища. От тази гледна точка смятам, че е наложително да има критерии за създаване на тези олимпийски звена, които да се отнасят както за училището – за неговата материална база, наличие на преподаватели и така нататък, така и най-вече да има критерии за подбор на учениците в тези олимпийски звена. Иначе, теоретически всяко спортно училище би могло да се възползва от възможността да получи допълнително финансиране.